Nenad Konstantinović predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.Stavljam na glasanje

da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o opštem upravnom postupku.Stavljam na glasanje

predlog.Narodni poslanik Nenad Konstantinović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika.Stavljam na glasanje ovaj

Predlog zakona o dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.Stavljam na glasanje ovaj 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen predlog.Narodni poslanik Nenad Konstantinović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama Zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode

sigurno 20, 30 zakona koje predlažemo, i one koji biste i vi rado podržali, ali s obzirom da nema zvonca vi za njih ne glasate.Molim vas, pre nego što krenem da obrazlažem ove zakone, da ih saslušate, pa ih predlažite vi, a mi ćemo ih prihvatiti ili recite Vladi da te zakone predloži zato što su to zakoni od kojih direktno zavise životi građana i zavisi zavisi budući razvoj Srbije.Jedan od tih zakona jeste svakako zakon o izmenama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, s obzirom na činjenicu da već godinama unazad nemamo niti adekvatnu strategiju, niti dovoljno ulaganja i investiranja u poljoprivredu, iako u toj oblasti privrede imamo najvećih šansi i mogućnosti za rast. Dakle, to niko ne vidi, ne zato što nema para, nego zato što ili postoji neznanje ili nema želje da se pomogne srpskom seljaku.Ovim Predlogom zakona predlažem da se podignu podsticaji i premije za poljoprivredu koje bi poljoprivredni proizvođači iskoristili da se osnaže sa konkurencijom, iskoristili potencijale koje imamo i na taj način zaposlili sebe, ali pomogli i Srbiji.Podsetiću vas da u Srbiji danas postoji 630 hiljada registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. U tim gazdinstvima radi 1.450.000 stanovnika Republike Srbije koji su zaposleni za stalno u tim svojim poljoprivrednim gazdinstvima i najveći poslodavac u Srbiji danas jesu upravo mala poljoprivredna gazdinstva. država njih kao takve ne prepoznaje, već ih vidi više kao neki teret, jer u budžetu mora da izdvoji određena sredstva za njih.Sada, ako pogledate, mi i dalje kao koja ima potencijal od milijardu evra za izvoz poljoprivrednih proizvoda, imamo veći uvoz paradajza i paprike u ovoj godini, nego izvoz. Da smo uvezli za 14,5 miliona evra, izvezli svega 3,4, shvatamo da zapravo država se ozbiljno ne bavi tim problemom.U narednom budžetu za 2017. godinu imamo nekakvih pomaka, malih i skromnih, ali ni u šta ne možemo verovati, jer ako svake godine unazad dve, tri godine govorimo o IPAR programu, koji treba da osnaži poljoprivrednike, nije realizovan ni jedan jedini dinar od predviđenih 175 miliona evra od EU, onda vam je jasno da ne možemo očekivati ni da se budžet za poljoprivredu realizuje u nivou koji je predviđen.Dakle, potrebno je malo raspodeliti sredstva, uzeti od „Beograda na vodi“ i Arapa i Nemaca i dati našem srpskom seljaku i on će sigurno dati veći doprinos nego ovi stranci koji samo uzimaju od Srbije.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi. Izvolite. **Miroslav Aleksić** Zahvaljujem, predsedavajuća.Dakle, radi se o zakonu kojim se definišu nadležnosti mesnih zajednica, kao najnižeg nivoa vlasti u Republici Srbiji. Dakle, to iako možda nekome deluje neozbiljno, to je prvi nivo vlasti sa kojim se susreću građani u bilo kom delu Republike Srbije da žive. Već godinama je njihova funkcija potpuno degradirana i upravo ovim zakonom želim da mesnim zajednicama damo veća ovlašćenja i da one obavljaju određene funkcije i realizuju one projekte koji se tiču života njih samih, jer oni najbolje znaju šta su njihovi prioriteti.Nažalost, ovaj zakon nije na dnevnom redu, iako ga već pet puta predlažem. Verujem da je i vama jako bitan u ovom trenutku zato što posle održanih lokalnih izbora, gde je SNS pobedila pobedila u najvećem broju gradova, sada slede izbori za mesne zajednice i važno je da i mesne zajednice imaju značaj kakav treba da imaju.Ono što moram reći jeste da izgleda da vi ne da nećete da osnažite mesne zajednice, već želite da ih ukinete, lokalne samouprave ne raspisuju izbore za mesne zajednice, iako je zakonom definisano da se u roku od šest meseci, od formiranja i konstituisanja lokalne vlasti, sprovedu izbori sa savete mesnih zajednica. Imamo primer, konkretno kod mene, u opštini Trstenik gde je zakonski rok 24. decembar za održavanje izbora za savete mesnih zajednica. Još uvek nisu ni raspisani zato što, kaže, su dobili nalog od centrale partije da se izbori održavaju zajedno sa predsedničkim izborima, verovatno i parlamentarnim.S obzirom da svake godine u Srbiji imamo novi krug izbora, nije čudno što se ne održavaju izbori za mesne zajednice, pa ćemo barem to da ujedinimo i da idemo da se igramo svake godine na štetu građana Republike Srbije.Dakle, ovim zakonom predlažem da se obezbede finansijska sredstva u Zakonu o budžetu i predvidi da 80% poreza na imovinu koji nastaje na teritorijama mesnih zajednica ostaje njima za finansiranje projekata koje oni odrede kao njihove prioritete, a da 20% toga ide u budžet lokalne samouprave.Sa druge strane, takođe, jako je važno da se u zakonu definiše obaveznost formiranja saveta mesnih zajednica i za gradske opštine, dakle za gradska područja.U ovom sadašnjem zakonu stoji vrlo jasno da su obavezne seoske mesne zajednice da se formiraju, a ne i na teritorijama grada. Dakle, treba ispraviti tu anomaliju i pružiti građanima da mogu da osete decentralizaciju o kojoj govorimo na sva usta, odnosno vi govorite kao vlast, ali je u praksi nigde ne vidimo. **Maja Gojković**

To je zakon koji treba da usaglasi Zakon o učeničkom i studentskom standardu i Zakon o lokalnoj samoupravi i da omogući gradovima i opštinama u Srbiji da mogu u skladu sa zakonskom regulativom da stipendiraju svoje učenike i svoje studente.Radi studente.Radi se o jednoj tehničkoj stvari, radi se o mogućnosti da onaj predsednik opštine ili gradonačelnik koji želi da stipendira svoje studente i učenike može to da uradi a da ne krši zakon i da ne mora da dobije prijavu od DRI ili nekih drugih inspekcija koje dođu u kontrolu rada.Mi predlažemo da se uvede član zakon 16a, kojim se uređuje i obezbeđuje stipendiranje učenika i studenata na lokalnom nivou. Dakle, šta treba još reći u ovom Predlogu zakona ako nije dovoljan argument to da iz Srbije godišnje odlazi na desetine hiljada ljudi. Pedeset osam hiljada radno sposobnih ljudi prošle godine su napustili Republiku Srbiju. ljudi je negativni prirodni priraštaj u 2015. godini bio. Više od polovine mladih ljudi do 30 godina želi da ode od Srbije, i da li je to dovoljan znak kako se živi u Srbiji. Da li ćete se otrezniti, shvatiti, kojim putem danas ide Republika Srbija? Da li to predstavlja signal da nešto preduzmemo hitno? Očigledno da vama ne predstavlja, jer ne želite da razgovarate o ovome. Ali, je ovo sasvim sigurno dobra ocena rada Vlade.Zaista, ja ne mogu da shvatim da postoji problem da bar uskladimo zakon i da možemo onim našim đacima i studentima, koji su budućnost ove zemlje, pomognemo da imaju osnovnu i bazičnu egzistenciju. U protekloj deceniji iz Srbije je otišlo 175 hiljada ljudi, i to najviše mladih ljudi do 30 godina starosti. To je alarm za sve ljude koji zaista dobro misle ovoj zemlji.Nažalost, mi ponovo slušamo o hvalospevima, o blagostanju, o rezultatima rada Vlade, i onda kada dođemo dotle da trebamo raspravljati ozbiljno o važnim stvarima, kao što je Zakon o budžetu za 2017. godinu, to se radi po hitnom postupku, gde mi dobijemo svega jedan dan, kao opozicioni poslanici, da analiziramo budžet. To samo govori o tome da i te kako ima šta o njemu da se vidi što vi krijete i ne želite da se sazna, itekako imate strah, i ako to ne bi trebalo da bude logično. Obično se veći ne plaše od manjih, ali sada je stvar obrnuta i vi se plašite od opozicije, koja bi mogla da sagleda budžet i da postavi nezgodna pitanja koja građani ne mogu da čuju na televiziji.Razlog tome jeste to što danas, verovatno nema prenosa, što se bojite, zapravo, da se čuje šta se govori. **Maja Gojković**

Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Izvolite. firmi, domaćih malih i srednjih preduzeća, koja posluju u Republici Srbiji.Vi ste ovu godinu proglasili za godinu preduzetništva, bivši ministar privrede Sertić, četvrti po redu svih vaših vlada, je rekao da će biti izmenjeno preko 40 zakonskih rešenja koja će na neki način olakšati funkcionisanje i poslovanje privrednih društava, malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji. Od svega toga nismo dobili ništa, i ja, peti put, predlažem jedno od tih zakonskih rešenja koja treba promeniti, i vi ne želite da ga stavite na dnevni red.Ali, ja ću ponovo dati predlog ovog zakona i reći šta je važno. Važno je to da se svim našim domaćim pravnim licima koji u tekućoj godini zaposle nove radnike umanjuje osnovica za plaćanje poreza za iznos plaćenih zarada za novozaposlene radnike. Drugi član, koji predlažem da se menja, podrazumeva da se u onim nedovoljno razvijenim privrednim područjima Republike Srbije novoosnovana pravna lica oslobode plaćanja poreza na dobit za period od tri godine.Sve vaše vlade su se u prethodnom periodu zaklinjale u mala i srednja preduzeća, bazirali ekonomski rast na srpskom preduzetniku, srpskom preduzetništvu, ali rezultat toga je, nažalost, izostao. Mi u zadnjih, u zadnjih, ako pogledamo 15 godina, imamo trend da broj malih firmi opada i to se nastavlja i dalje. Umesto da pomažemo naše preduzetnike sa manjim parama, manjim sredstvima, mi sa sa poklonima iz polupraznog budžeta i dalje čašćavamo strane investitore.Za 2017. godinu predviđen je iznos od 13 milijardi podsticaja stranim firmama. Tu gotovo da nema ni jedne firme iz Srbije. Sa mnogo manjim sredstvima naši preduzetnici bi bili zadovoljniji i dali bi veći doprinos sveukupnom privrednom razvoju u Republici Srbiji.Sada u Srbiji u kojoj posluje negde oko 300 hiljada malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, oni nažalost, stvaraju svega 30-ak procenata procenata BDP, ali to nije zato što njima fali ili nedostaje preduzetnički duh, ili zato što oni ne znaju da obavljaju svoj posao, nego zato što ih država ugnjetava, zato što ih stavlja u neravnopravan položaj sa strancima koji dolaze ovde u Srbiju, zato što nemaju sistem za normalno funkcionisanje u državi i nemaju normalne uslove poslovanja kakve imaju privrednici u drugim zemljama, razvijenih zemalja Evrope, zapravo.Prema tome nije ni čudno što se na svakih šest novih otvorenih privrednih preduzeća, domaćih, ugasi 10, koji su već funkcionisali u Republici Srbiji. S toga, predlažem da se ovaj zakon stavi na dnevni red, jer bi se dobrim sistemom podsticaja aktivirali potencijali koje imaju naši preduzetnici u Srbiji.

13, protiv – jedan, uzdržanih – niko.Konstatujem, nije prihvaćen predlog.Poslanik Goran Bogdanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom redu i miru. **Goran Bogdanović**

nekoliko zakona, između ostalih i Zakon o javnom redu i miru, koji je stupio 5. februara 2016. godine. Kao predmet ovog zakona utvrđeno je između ostalog, uređivanje javnog reda i mira na javnom mestu i protivpravna dela protiv javnog reda i mira.Nije prošlo možda ni mesec, dva, uočili smo da taj zakon ima svoje manjkavosti, da taj zakon posebno u članu 22, gde mi predlažemo da se briše ovaj član, jer je očigledno da je već posle možda mesec dana, zloupotrebljen, i ja ću vas samo podsetiti na slučaj koji smo imali, ovde upravo, u Beogradu, kada je komunalna policija zloupotrebila svoja ovlašćenja i prava, gde smo čak imali i ishod sa smrtnim slučajem. Iz tog razloga sam podneo izmenu ovog zakona, tražeći da se briše član 22, jer smatram da

ovog člana i samog prekršaja moglo bi se službenim licima na neki način i uskratiti svoja ovlašćenja, ali ovo kada kažem uskratiti, poštovani narodni poslanici, pre svega mislim na ovlašćenja koja nisu precizno definisana ovim zakonom, a posebno članom 22.Da ne bi bilo zabune i da neko pomisli da ja želim na bilo koji način da umanjim nadležnosti i ovlašćenja službenog lica, smatram da u ostalim odredbama zakona, tj. drugim zakonima u dovoljnoj meri je uređeno ovlašćenje službenog lica u ovakvim slučajevima. Iz tog razloga poštovani narodni poslanici,

Hvala poštovana predsednice.Poštovani narodni poslanici, analizirajući efekte Zakona o javnom okupljanju, uočili smo neke slabosti i nedostatke i upravo želimo predlogom izmenom ovog zakona da poboljšamo ovaj zakon, jer predloženim izmenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju garantuje se veći stepen ostvarivanja slobode okupljanja, naročito u pogledu sindikalnog delovanja.Iz tog razloga mi smo tražili da se izmene članovi 3,6. i 13. i da se doda član 13a. i član 14.Ja ću ovde ukratko poštovani narodni poslanici da vam objasnim zbog čega i na koji način mi to gledamo i na koji način mislimo da treba da se izmene ovi članovi. Pre svega, znači što se tiče člana 3. ovde se izlazi u susret predstavnicima sindikata kao i svim zaposlenima koji u onom trenutku žele da iskažu svoje nezadovoljstvo. Mislim da tu ne postoji razlog zbog čega se ne bi izašlo u susret, pre svega, sindikalcima koji organizuju ovakvu vrstu protesta.Što se tiče izmene člana 6, ovde stvarno ne postoji i to sam prošli put govorio, razlog zašto bi se striktno zabranilo okupljanje i iskazivanja nezadovoljstva ispred predškolskih i školskih ustanova. Mislim uopšte ne vidim razlog, mi smo kada se usvajao ovaj zakon, takođe podnosili amandmane i tražili da se ovo dozvoli.Što se tiče izmene člana 13. tu mora da bude po nama jasno definisano, da Vlada Republike Srbije i drugi organi vlasti treba da deluju u okviru postojeće regulative. Znači, ne bi trebalo da se organizuje okupljanje van nadležnosti bilo kog organa, jer je neophodno da se u samom startu utvrdi odgovornost za eventualno neželjena dešavanja i posledice. Imali smo slučajeve unazad nekoliko godina i mislim da ovaj član treba precizirati da ne bi dolazilo do zloupotrebe.Mi smo takođe ovde tražili da se doda i član 13a, gde bi jasnim definisanjem mesta okupljanja bez prijave, a u ovom slučaju to mesto okupljanja je Trg Nikole Pašića i ne vidim razlog, jer svuda u svim demokratskim zemljama, postoji određeno mesto za okupljanje za određenu vrstu protesta, s tim što bi naravno to bilo prijavljeno državnim organima, pre svega MUP. Hvala. **Maja Gojković** Hvala.Stavljam predlog

Hvala gospođo predsednice.Poštovani narodni poslanici, Zakon o javnom informisanju i medijima je na snazi od 13. avgusta 2014. godine. je u okviru seta medijskih zakona najavljeno kao veliki reformski pomak. Mi smo i tada podržali ovaj zakon i tada smo imali određene primedbe. Upravo te primedbe koje smo imali 2014. godine kao poslanička grupa, mi želimo da na ovaj način pokušamo ponovo da predložimo Narodnoj skupštini i nadam se da će Narodna skupština usvoji sve to.Znači, naše primedbe su se pre svega poklapale za primedbama Saveza za borbu protiv korupcije koji je još u februaru 2015. godine objavio izveštaj o vlasničkoj strukturi i kontroli medija u Srbiji.Po našem mišljenju, ali na svu sreću i po mišljenju Saveta, u praksi postoje akcionari koji poseduju manje od 5% udela u vlasničkoj strukturi izdavača, a vrše efektivnu kontrolu nad uređivačkom politikom, kao i izvorima finansiranja više medija istovremeno.Da se to ne bi dešavalo, mi predlažemo u članu 1. ovog Predloga zakona, predlaže se izmena člana 39. stav 1. tačka 8. tako što se predviđa da se u Registar medija upišu svi vlasnici, direktni, indirektni, bez obzira na visinu udela u osnivačkom kapitalu, izdavanja za razliku od dosadašnjeg rešenja koje predviđa da se upisuju samo podaci o vlasnicima čiji udeo prelazi je i praksa unazad ove dve godine pokazala da upravo oni koji se ne vide na transparentan način kao vlasnici medija, najviše su zloupotrebljavali i uticali na način na koji se izveštavaju i obaveštavaju građani Republike Srbije, jer mi smatramo da predloženim izmenama ovog zakona bi se na neki način obezbedila transparentnost vlasničke strukture izdavača odnosno medija, što će doprineti vraćanju poverenja građana u medije. Istovremeno će se smanjiti mogućnost eventualnih zloupotreba i nedozvoljenih uticaja na medije ili preko medija.Videli ste i sami da je i Evropska komisija u svom izveštaju najnovijem, upravo kritikovala

postojećim Zakonom o porezu na dobit pravnih lica propisano je da stopa poreza na dobit pravnih lica iznosi 15%. Naša poslanička grupa je predložila da treba smanjiti ovu stopu na 10% i to bi predstavljalo rasterećenje pre svega realnog sektora od visine stope poreza na dobit. To bi ujedno bio i dodatni impuls za privlačenje stranih investicija, ali i za veću privrednu aktivnost domaćeg realnog sektora.Zakon o izmeni i Zakon o porezu na dobit pravnih lica stvoriće uslove da se kroz smanjenje poreske stope poreza na dobit pravnih lica na 10% fiskalno rastereti realni sektor, privredna društva, preduzeća, zadruge i drugi učesnici na tržištu. Mnoge zemlje koje su bile u tranziciji imale su relativno niske stope poreza na dobit i to se pokazalo kao važan fiskalni instrument u funkciji razvoja ekonomije i povećanja zaposlenosti i obezbeđivanja visoke stope rasta u budućnosti, pre svega kroz povećanje izvoza.Poštovani narodni poslanici, sa ovakvim poreskim rasterećenjem počeće da se stvara za investitore i sve oni koji sada posluju jedan atraktivni poreski sistem u službi privrede i postepenog povećanja BDP, jer niko ovde, naravno, nije naivan da samo sniženjem stope poreza na dobit sa 15% na 10% neće rešiti sve probleme, pre svega, strukturne probleme naše ekonomije, ali može biti svakako važan fiskalni instrument za ozdravljenje i rast naše ekonomije. Mislim da je to dobar razlog da glasate da se izmena ovog zakona stavi na dnevni red. Hvala.

Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije izdavanja građevinske dozvole radi realizacije Projekta „Beograd na vodi“.Stavljam na glasanje

Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.Stavljam na glasanje predlog.Zaključujem glasanje i saopštavam: 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen predlog.Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.Stavljam na glasanje

predlog.Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata.Stavljam na glasanje

radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u bespravnom rušenju objekata u beogradskoj četvrti Savamala i utvrđivanju činjenica odgovornosti lica koja su izvršila rušenje navedenih objekata.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Narodna poslanica Aleksandra Jerkov predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika.Izvolite. Zahvaljujem.Ovo je jedan od zakona, kao i oni zakoni koje predlaže naš kolega Balša Božović, za čije sprovođenje nije potrebno obezbediti nikakva dodatna sredstva koji bi trebalo da su opšte prihvatljivi i za koje je zaista čudnovato zbog čega poslanici vladajuće koalicije ne žele ni da se o njima razgovara, pa samim tim ni da budu usvojeni.Ja verujem da je i vama, ako ne vama, onda šefovima vaših poslaničkih grupa, pa vas molim da ih zamolite da vam pokažu to pismo, stiglo pismo Udruženja roditelja nestalih beba u kojima vas oni kao narodne poslanike mole da razmislite o zakonu koji je predložila Vlada Republike Srbije, da ne podržite taj zakon i da se sastanete sa njima da čujete šta je to što ti ljudi imaju da vam kažu.Jedna od osnovnih stvari koju oni zameraju predlogu Vlade Republike Srbije, osim toga što smatraju da uopšte i ne sprovodi presudu koju je Vlada Republike Srbije, morala da sprovede već pre gotovo dve godine, jeste to što i po zakonu koji ste vi predložili krivično delo krađe beba će u jednom momentu zastariti.Ne znam kolege kako vas nije sramota da tri godine vas molim da u Krivični zakonik stavimo odredbu da krivično delo krađe beba ne zastareva i oni su jednu strašnu rečenicu napisali, a u toj jednoj rečenici mislim da je sadržan sav njihov bol i svi problemi sa kojima se oni susreću. Tamo su napisali - da istraga mora da traje dok se ne pronađe ili dete ili leš. To su stvari sa kojima ti ljudi svaki dan žive i to su stvari zbog kojih ja vas molim da u Krivični zakonik unesemo samo jednu izmenu, a to je da se među krivična dela koja ne zastarevaju uvrsti i krivično delo krađe beba.Nadam se da ćete imati prilike da pročitate pismo koje su oni poslali svim poslaničkim grupama. Vaše šefove poslaničkih grupa, ako ta pisma nisu došla do vas, molim da vam pokažu i molim vas treću godinu za redom da nađemo načina da pomognemo tim ljudima. Kao da nije dosta sve što su do sada preživeli, nego moraju još i ovo poniženje da trpe, a na nama je da im pomognemo da iz toga izađu. Samo treba da prihvatite da se ova jedna stvar uradi.

poslanica Aleksandra Jerkov je predložila da se dopuni dnevni red tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Loš sistem obrazovanja je jedan od osnovnih razloga zbog čega mi kao društvo ne možemo da krenemo u smeru u kom želimo da se krećemo pod pretpostavkom da je to društvo koje želimo da izgradimo društvo znanja, društvo u kom se ceni rad, društvo u kom imamo obrazovane, misleće građane koji su u stanju da kritički sagledaju svet oko sebe, da unaprede sredinu u kojoj žive, a problem je u tome što naš obrazovni sistem ne da ne proizvodi takve građane kakvi su nama potrebni za društvo moderno, evropsko koje želi da se razvija, nego naprotiv, sputava baš ono što je različito, što postoji među našom decom i pokušava da nekako ukalupi svu tu našu decu koja su toliko različita među sobom, sa različitim talentima, sa različitim interesovanjima, sa različitim mogućnostima, terajući ih da sede u učionici iz dana u dan sedam, osam sati dnevno, da uče napamet, da posle reprodukuju to što su naučili.Mislim da je svima jasno da mi ne možemo 2016. 2017. i 2018. godine da imamo obrazovni sistem koji je isti kao što je bio pre 150 godina. U svim oblastima našeg društva mi smo doživeli nekakav razvoj. U svim oblastima našeg svakodnevnog života mi imamo neverovatne promene u odnosu na ono što je bilo pre 150 godina.Vozimo različita kola nego pre 150 godina, koristimo različite telefone nego pre 150 godina, živimo u različitim domovima nego pre 150 godina, a učionice i škole nam izgledaju apsolutno isto kao pre 150 godina. Rezultat toga je da naša deca jako loše prolaze na međunarodnim testovima. Rezultat toga je da naša deca izlaze iz škola, a da ne znaju ništa o onome za šta su se školovala. Rezultat toga je da njihov uspeh zavisi isključivo od toga da li roditelji imaju para ili nemaju para da im plaćaju privatne časove. Rezultat toga je da siromašna deca, a pametna, veoma često ne mogu ni da dođu do fakulteta kada tek postoji nekakva mogućnost da dobiju neku stipendiju. I, rezultat toga je da mi danas kao najveće investicije vidimo one investicije koje su zapravo kupljene, gde Republika Srbija daje 10, 20 i 30 hiljada evra za poslove na kojima će neko 15 sati stajati. **Maja Gojković** Hvala.Stavljam na glasanje ovaj

zemljištu, među ostalim lošim stvarima, u njega je uvrštena i jedna koruptivna, štetna i skandalozna odredba o tome da u svakoj opštini u Republici Srbiji predsednik opštine manje-više po slobodnom izboru, bez ikakvog javnog poziva, bez ikakvog nadmetanja i bez ikakvih zakonom definisanih kriterijuma, možda trećinu zemljišta u toj opštini dodeli investitoru, ili nazovi investitoru, po slobodnom izboru, što znači da će više od 10 hiljada porodica u Srbiji, koje žive isključivo od toga što uzimaju državna poljoprivredna zemljišta u zakup i obrađuju ga, ostati bez ikakvih prihoda.Ta vaša politika da poslovnim partnerima, mimo zakona Republike Srbije, dodeljujete različite privilegije, pa da to nazivate investicijama, jeste nešto što je vama svojstveno. Jedine investicije koje su došle u Srbiju u prethodne četiri godine su one investicije koje su dobili vaši poslovni partneri, na koje se ne odnose ni zakoni, ni pravila, ni zabrane, ni prava, ni sudovi, ni ništa drugo. Ali, činjenica da vi ovim direktno ostavljate više od 10 hiljada poljoprivrednika bez hlebe, treba makar da vas natera da se zamislite i makar da vas natera da uradimo ono što ja ovim predlogom zakona predlažem, a to je da se naprave kriterijumi po kojima će ti ljudi dobijati zemljište.Nemojte da dajete svojim poslovnim partnerima trećinu najboljeg i najkvalitetnijeg zemljišta u državnom vlasništvu po slobodnom izboru, nemojte da ostavljate poljoprivrednike sa lošim zemljištem, sa zemljištem lošijeg kvaliteta i nemojte im uskraćivati jedini izvor prihoda koji imaju. Dajte da napravimo kriterijume, da se vidi ko može da dobije tu zemlju, pod kojim uslovima koju zemlju može da dobije. Prosto, ovo što ste uradili Predlogom zakona o poljoprivrednom zemljištu zaista dovodi veliku grupu ljudi do ivice egzistencije i praktično ćete ih naterati da u narednih 30 ili 50 godina rade kao nadničari na poljoprivrednom zemljištu vaših poslovnik partnera, koji su to zemljište dobili samo zato što su bliski vama ili nekome iz vrha vaše stranke. **Maja Gojković** Hvala.Stavljam na glasanje ovaj

17, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.Narodna poslanica Aleksandra Jerkov predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima.Izvolite. Tri su zakona koja čine magičan krug našeg lošeg obrazovnog sistema. To su Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji se bavi osnovnim i srednjim obrazovanjem, Zakon o visokom obrazovanju, koji se bavi visokim obrazovanjem, i Zakon o udžbenicima, koji se bavi osnovnim nastavnim sredstvom u našim školama.Očigledno je da školama.Očigledno je da je tržište udžbenika interesantno mnogima. To je tržište veliko, ima stalne kupce, ima kupce koji ne pitaju ni koliko udžbenik košta ni kakvog je kvaliteta, i ima kupce, odnosno roditelje učenika koji će, bez obzira na sve manjkavosti i tržišta i proizvoda i školstva, naravno, kupiti svaki proizvod koji se na tom tržištu nađe, zato što u našim školama nastavnici zahtevaju da deca imaju udžbenike.Od ova tri zakona ne zna se koji je lošiji, ne zna se koji proizvodi lošije rezultate i ne zna se koji je dugoročno štetniji za ono što se dešava u našim školama. Kada smo usvajali zakon, videli smo da na tom tržištu postoje i neki koje je ministar Verbić nazvao vršiocima pritiska. prvo pojavio sa jednim predlogom zakona, onda je rekao da je pod izvesnim pritiscima povukao taj predlog zakona, a sada vidimo da su neki već uspostavili i monopol na tom tržištu, iako bi zakoni Republike Srbije trebalo tako nešto da im zabrane.Ali, očigledno je da postoji velika potreba da mi uredimo ne samo tržište udžbenika, nego i ono što piše u tim udžbenicima. Ono što piše u tim udžbenicima je tragično. Oni su prepuni grešaka. Oni su preteški. Oni su preskupi. Oni su zastareli. Oni su nekvalitetni. Oni decu teraju da sede iz dana u dan i uče napamet. To nije problem izdavača udžbenika, to je problem našeg obrazovnog sistema, jer udžbenik prati ono što je nastavni plan i program.Dok se to ne reši, a duboko sam uverena da se to može rešiti samo kada ova Vlada ili bilo koja Vlada koju vodi Srpska napredna stranka ode sa vlasti, dajte da vidimo šta možemo da uradimo sa udžbenicima iz kojih nam deca danas uče. Ja mislim da je naša obaveza o tome

15, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen predlog.Narodna poslanica Aleksandra Jerkov predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju.Izvolite.

Imali smo izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju pre izvesnog vremena ovde u Skupštini i na insistiranje studenata koji su prva i druga generacija bolonjaca koji su nas kontaktirali, moj kolega, naš kolega iz Demokratske stranke, Balša Božović je na odboru plasirao jednu temu oko koje smo se dogovorili, to je bio zaključak odbora, to je bio dogovor sa ministrom, da se i toj deci koja su prva i druga generacija studenata upisanih po bolonjskom sistemu omogući da bez enormnim troškova nastave studije, zato što smo tako nešto omogućili i onima koji su fakultet upisali godinama pre njih, onima koji studiraju duže od njih, a nismo to omogućili onima koji su fakultet upisali kasnije.Ministar je nakon te sednice uputio uputstvo fakultetima i univerzitetima da im se tako nešto omogući. To su deca koja će, ukoliko ostane onako kako je zamišljeno, sigurno prekinuti studije zbog toga što treba da plate nekoliko stotina hiljada dinara da bi te studije nastavila. I desilo se to da su pojedini fakulteti poslušali ministra, poslušali Narodnu skupštinu, poslušali osnivača, a pojedini fakulteti su rešili da to uputstvo ministra ignorišu i da ostanu bez desetina, stotina i hiljada studenata koji studije prekidaju isključivo iz tog razloga što njihovi roditelji i oni ne mogu više da finansiraju basnoslovne školarine za koje oni, uzgred budi rečeno, i ne znaju zapravo šta dobijaju u toku godine.Mislim da je nemoguće da radimo u situaciji, gospodin Atlagić bi rekao – u kojoj su dekani gospodari života i smrti na fakultetima. Mislim da treba da napravimo sistem u kom će visoko obrazovanje biti onakvo kako visoko obrazovanje mora da izgleda jer treba da budemo svesni toga da kakvo nam je visoko obrazovanje danas, takva će nam biti država za pet,

koje su dovele do helikopterske nesreće u kojoj je život izgubilo sedam osoba.Izvolite. noći 13. marta 2015. godine, na tragičan način, smrću sedam ljudi, okončana je spasilačka misija koju je naredbom, bez poštovanja subordinacije, naredio tadašnji ministar odbrane Bratislav Gašić. Dve komisije su radile sva kršenja procedure, sva nepoštovanja subordinacija i pokušale da daju odgovore na razloge koji su do ove tragedije doveli. Dva pitanja su ostala bez odgovora, za koja smatram da smo u obavezi da u ovoj Skupštini, osnivanjem anketnog odbora, nađemo odgovore.Prvo pitanje koje je ostalo bez odgovora je – od koga je ministar odbrane dobio informaciju da postoji potreba, na osnovu čega je procenio da postoji potreba da pošalje helikopter u spasilačku misiju bebe koja je zarobljena odronom na jednom delu puta u Srbiji? Ko ga je informisao? Kako je saznao da treba da postupa kao što je postupio, kršeći subordinaciju, ne obaveštavajući, kako to propisi i Zakoni o Vojsci i odbrani nalažu, generale u subordinaciji? To pitanje nema odgovora i rađa sumnju. Nažalost, događaji za poslednjih godinu i nešto dana pokazuju da imamo pravo da sumnjamo da je ovo ruganje vladavini prava, ruganje sopstvenim nadležnostima koje je kao posledicu imalo smrt sedam ljudi, samo jedno u nizu za koje se ne oseća ni griža savesti, ni odgovornost.Drugo pitanje koje nema odgovora je – ko je menjao plan leta kada je pilot Omer Mehić krenuo ka Beogradu?

u mesecima odbijanja, u danima nakon nesreće, klevetanja pilota Omera Mehića, nedopustivog, nečasnog i zauvek obeleženog kao sram na usnama svakog koji se usudio da ga oblati. Dakle, u danima posle toga imali smo informacije da je zamenica javnog tužioca rekla da ne postoji osnov za istragu. Onda smo dobili informaciju da nikada nigde takve odluke nije bilo i da je ona otišla u notare. Zbog svega toga, ja potpuno sigurna u neprolazan bol članova porodice ovih sedmoro iz helikoptera, mogu vas da uverim da budete potpuno sigurni da nikad neću odustati da tražim odgovorne za smrt nevinih sedam ljudi pri padu helikoptera. **Maja Gojković** Hvala.Stavljam ovaj predlog na

18, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen predlog.Narodna poslanica Nada Lazić predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim putevima.Stavljam na glasanje ovaj

– 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen predlog.Narodna poslanica Marinika Tepić predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja i zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja.Stavljam na glasanje ovaj

Hvala.Predložio sam izmenu ovog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz nekoliko razloga. Gotovo deset godina je prošlo od kada je donesen Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je tada imao za cilj da se zemljište koje je bilo van funkcije i van domašaja malih poljoprivrednih proizvođača na teritoriji Republike Srbije, a pre svega na teritoriji AP Vojvodine, omogući da dođe u ruke malih poljoprivrednih proizvođača. Samo godinu dana je bilo neophodno da na licitacijama mali poljoprivredni proizvođači dođu do zemljišta i omoguće prvi put suficit u izvozu poljoprivrednih proizvoda sa teritorije Republike Srbije.Samo osam godina posle toga Vlada koju je predvodio Aleksandar Vučić gotovo dve godine od današnjeg dana je uradila potpuno suprotan proces i trećinu najboljeg zemljišta, pre svega AP Vojvodine, po principu ideje koju je davnih dana razvio Maks Magnus u Alanu Fordu, izmislio Superhika, smislio zakon koji će trećinu najboljeg zemljišta oduzeti i šanse da dobiju mali poljoprivredni proizvođači sa teritorije AP Vojvodine Republike Srbije i dao u ruke stranim investitorima. Razlozi koje je on objašnjavao za promenu tog zakona sa ministrom Dinkićem tadašnjim su bili mnogi. Pre svega, rekao je da niko neće da investira u agrar zato što su usitnjene parcele. Niko mu nije objasnio koliko su velike parcele na teritoriji AP Vojvodine, a onda je rekao – ako mi promenimo zakon, doći će famozni Arapi pa će povećati prinos pet puta poljoprivrednih proizvoda po hektaru AP Vojvodini, a onda je izjavio da će gotovo milion hektara staviti pod navodnjavanje, sa istim Mlađanom Dinkićem 2013. godine.Prošlo je dve godine od ovog zakona, ja sam pokušao pažljivo da pitam kroz poljoprivredne stanice i seljake u Vojvodini, da li se rodio taj Arapin koji je napravio 140 tona po hektaru kukuruza, kako je preporučio ministar tadašnji, prvi potpredsednik Vlade, a sadašnji predsednik Vlade. Jedan razlog je za to, da se takav rodio, taj bi dobio Nobelovu nagradu, istog trenutka.Pogledali trenutka.Pogledali smo i kako se navodnjava zemljišta, cifra ista onakva kakva je bila i pre toga i nisu razlozi u ovom zakonu. Razlozi u ovom zakonu su duboko koruptivni da bi se omogućilo privatnim investitorima da privatnim razgovorima sa premijerom, na raznim tenisima i ostalima, poklonimo stotine hiljada hektara zemljišta i da to zemljište isključivo na jedan ilegalan način oduzmemo iz ruku seljaka. To najbolje znaju kako se desilo, seljaci, recimo, iz Bačke Palanke, pre svega iz Obrovca, Nove Gajdobre, Dovariševa, Mladenova, koji su sa istim takvim kombinacijama predsednika Vlade ostali bez zemljišta i danas su seljaci ali bezemljaši. Zahvaljujem.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Zoran Živković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, koji je podneo Narodnoj skupštini 30. septembra 2016. godine.Da li narodni poslanik Radoslav Milojičić želi reč? (Da.) Izvolite. i gospodo narodni poslanici, uvaženi predsedavajući, meni je žao što naš poslanik Balša Božović nije bio tu da obrazloži svoje zakone, jer je nepravedno isključen i udaljen sa sednice.Međutim, da se vratim na izmene i dopune Zakona o policiji. Nadam se da će vladajuća većina predložiti izmene i dopune Zakona o policiji da uđu na dnevni red, kako im se ne bi desilo, ono što se desilo 27. sa Ministarstvom odbrane, tj. vojnicima Republike Srbije. Demokratska stranka predložene izmene i dopune Zakona o policiji predlaže upravo zato što nam je život svakog pripadnika policije na prvom mestu.Ustavni osnov za donošenje Zakona o policiji sadržan je u odredbi člana 97. tačka 4) Ustava Republike Srbije. Predložene izmene i dopune Zakona o policiji su potrebne, s obzirom na stanje u kakvom se nalaze pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova.Stanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova je izuzetno loše, toliko loše da ste ih vi iz Srpske napredne stranke častili jednim smanjenjem plata, pa ste ih onda častili drugim smanjenjem plata, pa ste im onda na to oduzeli dnevnicu. Danas oni koji rizikujući svoj život obezbeđuju nas i našu državu, rade za dnevnicu od 150 dinara. Za tu dnevnicu mogu da kupe praznu kiflu i čašu jogurta, što je sramota u 2016. godini.Dve su ključne izmene i dopune Zakona o policiji. Prva je da Ministarstvo mora da odredi potrebe sistema policije i da u skladu sa tim školuje kadrove na Policijskoj akademiji. Dešava nam se da obrazovani mladi, školovani kadrovi izlaze sa Policijske akademije, a ne mogu da nađu posao u Ministarstvu unutrašnjih poslova, već se tamo udomi nekakva Dijana Hrkalović, koja nije ni prošla pored policijske stanice, a kamoli da je školovan kadar za sistem kakav je Ministarstvo unutrašnjih poslova.Druga odredba člana 172. tačka 2) briše se prezunkcija nevinosti i to je u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije, tako da Demokratska stranka predlaže brisanje ovog člana. podleže korupciji, prosto protiv bilo kojeg pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, bilo ko, čak i neki Aleksandar Martinović može sada da podnese krivičnu prijavu i taj pripadnik automatski ostaje bez posla do sudskog okončanja.Znamo u kakvom stanju se nalaze sudovi, znamo koliko je potrebno da se neki predmet dovede do kraja i to otvara mogućnost korupcije u policiji, te predlažemo da se član 172. tačka 2) Zakona o policiji briše. Policija mora da se reformiše na jedan moderan, na jedan opšte prihvaćen i na jedan evropski način. Hvala. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem gospodine Milojičiću.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

niko, uzdržana – dva, nije glasalo - 157, od ukupno 174 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni predlog.Narodni poslanik Radoslav Milojičić na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni zakona o socijalnoj zaštiti, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. oktobra 2016. godine.Da li narodni poslanik Radoslav Milojičić želi reč?

zakona.Ustavni osnov za donošenje Zakona o socijalnoj zaštiti sadržan je u odredbi člana 97. tačka 8). Demokratska stranka predlaže konkretna rešenja, a to je konkretno rešenje da se svim učenicima čiji roditelji ne rade obezbedi od strane Ministarstva besplatni udžbenici, da im se obezbedi besplatan prevoz od kuće do škole i da im se obezbedi besplatna užina.Nažalost, danas u 2016. godini imamo 50.000 učenika koji su obuhvaćeni osnovnim i srednjim obrazovanjem, a koji ne mogu sebi ili kojima roditelji ne mogu da obezbede užinu u toku dana, dok sa druge strane ministar Aleksandar Vulin koji je zadužen za njih proverava temperaturu vode u najskupljim hotelima kakav „Hajat“. To je nedopustivo i to nije politika i to nije resor i to nije država za kakvu se zalagala i za kakvu će se zalagati DS.Nažalost, imamo nedavno primer dečaka iz Mola koji je sebi oduzeo život zbog toga što nije mogao da obezbedi prevoz od kuće do škole. Pre toga je napustio treći stepen škole u Bečeju. To nije put kojim ova država, nadam se i ova Vlada, želi da ide.U 2015. godini je udeo dece u ukupnoj populaciji Srbije, je nažalost, samo 16%. Demokratska stranka predlaže i tu konkretno rešenje i tu predlažemo izmene i dopune Zakona i nadam se da ćete ih prihvatiti, prihvatiti, a to je da se za sve roditelje, tj. za sve one osobe koje ne mogu sebi da obezbede besplatnu vantelesnu oplodnju, od strane države obezbedi besplatna vantelesna oplodnja. Imamo, naravno, 38.000 ljudi u ovoj godini manje nego što je to bilo prethodne godine. To su podaci koji su relevantni i o tim stvarima mi ovde kao narodni poslanici moramo voditi računa.Srbija jeste lider u regionu, kako kažete vi iz SNS, ali je nažalost Srbija lider u regionu samo po riziku od siromaštva. Tu se nalazimo na prvom mestu u u Evropi. Možemo graditi mostove, možemo graditi puteve, ali ne smemo dozvoliti da nam deca budu gladna, kao što ne smemo dozvoliti da nam deca budu gladna svakog dana, a svakog dana je 50.000 dece gladno, dok se kriminalac kakav je Zvonko Veselinović, naplaćuje korupcionarskim ugovorima u saradnji sa Vladom

Milojičiću.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

ukupno 175 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Radoslav Milojičić na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio

Hvala gospodine predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, meni zaista nije jasno da vladajuća većina ne želi da prihvati nijedan predlog o izmenama i dopunama zakona bez obzira koji poslanik iz opozicije je predložio. Samo DS ima preko 14 predloga o izmenama i dopunama zakona.Da li je moguće da nijedan od tih zakona nije zaslužio da se nađe na dnevnom redu? Što je rekla jedna moja koleginica, koju dosta uvažavam, gospođa Čomić, nije bitno ko predlaže izmene i dopune zakona, bitno je kakve su te izmene i dopune zakona, tako da se nadam da ćete pročitati izmene i dopune zakona koje predlaže čitava opozicija, pogotovo mi

na prvom mestu. Zato DS predlaže konkretno rešenje da se lokalnim samoupravama vrati oduzetih pet milijardi dinara, koliko ste vi im vi iz SNS sa vašim koalicionim partnerima oduzeli. Niste vi oduzeli novac lokalnim samoupravama, niste oduzeli predsednicima opština i funkcionerima, nego ste oduzeli novac građanima Srbije od Surdulice do Subotice.Pošto se vi iz SNS, kako kažete, više ne zalažete za granice Karlobag-Ogulin-Virovitica, već se sada, kako kažete, zalažete za vrednosti EU, mada mi to ne vidimo, vidimo da se danju sa čarapom na nozi zalažete za vrednosti EU, a noću sa tom istom čarapom na glavu rušite objekte po Savamali i pozivate se na evropske zakone da vidimo kako je to u zemljama EU.Upravo EU.Upravo Evropska povelja, koju je potpisala DS, tj. Republika Srbija 2007. godine kaže da se svim lokalnim samoupravama garantuje politička, administrativna i finansijska nezavisnost. Naravno da u Srbiji nema ni političke nezavisnosti lokalnih samouprava, naravno da nema ni finansijske nezavisnosti lokalnih samouprava.U EU polovina budžetskih prihoda

pripada 10,2% budžeta, dok sav ostali novac ide centralnom nivou vlasti. Devet puta više novca ima centralni nivo vlasti nego što to imaju lokalne samouprave, tj. opštine i gradovi.Dame i gospodo iz SNS, od 2012. godine od 2012. godine ste preko 50 milijardi oduzeli opštinama i gradovima tj. građanima Republike Srbije, smanjujući nam … **Đorđe na glasanje ovaj predlog.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Zaključujem glasanje i saopštavam:

poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj